Herra forseti. Föstudagurinn kemur verður sögulegur dagur þar sem stórt skref verður stigið í þá átt að tryggja betur öryggi og framtíð jarðarbúa. Þann dag mun nýjasti alþjóðasáttmálinn, samningur um bann við kjarnorkuvopnum, taka gildi með hátíðlegri athöfn í New York. Ég hef áður fjallað um þennan samning úr þessum ræðustól. Aðdragandi hans er að árið 2016 ákvað fjöldinn allur af kjarnorkuvopnalausum ríkjum að reyna nýja nálgun í baráttunni gegn þessum skelfilegu vopnum. Eldri afvopnunarsamningar gerðu ráð fyrir að kjarnorkuveldin myndu með tímanum minnka vopnabúr sín og vinna að útrýmingu þeirra, en hvorki gekk né rak. Þvert á móti hafa einstök ríki og hernaðarbandalagið NATO haft kjarnorkuvopn sem hornstein í hernaðarstefnu sinni. Því miður hefur það verið svo að ýmsum mikilvægum samningum, sem hafa verið eins og vörður á leiðinni við kjarnorkuafvopnun, hefur ekki verið fylgt eftir og þeim jafnvel verið sagt upp, sem gerir þennan samning enn mikilvægari. Í samræmi við reglur Sameinuðu þjóðanna öðlast þessi nýi sáttmáli gildi að alþjóðalögum þegar 100 dagar eru liðnir frá því að 50. ríkið fullgildir hann. Löndin sem nú þegar hafa fullgilt samninginn eru 51 en 86 lönd hafa tekið fyrra skrefið og undirritað sáttmálann og þeim á bara eftir að fjölga. Þetta er sáttmálinn sem mun útrýma kjarnorkuvopnum í veröldinni og hans verður minnst í framtíðinni sem tímamótaviðburðar. En enn sem komið er streitast kjarnorkuveldin og fylgiríki þeirra á móti.

Forseti. Í hv. velferðarnefnd, sem ég á sæti í, er nú til umfjöllunar frumvarp hæstv. heilbrigðisráðherra um breytingar á sóttvarnalögum. Tengt þessu hefur sú sem hér stendur tjáð sig í ræðu og riti um afstöðu sína gagnvart hugmyndinni um skyldubólusetningu, sem er að finna í núverandi frumvarpi. frumvarpi. Til að taka af allan vafa um afstöðu mína til bólusetningar vil ég taka það fram að ég er fylgjandi bólusetningu og ég hlakka til að þiggja minn skammt af bóluefni gegn Covid-19 og hvet sem flesta til að gera það líka.

Í fyrsta lagi yrði slíkt fyrirkomulag skýrt brot á mannhelgi einstaklingsins, brot á stjórnarskrárvörðum rétti fólks til að hafna læknismeðferð og stæðist ekki stjórnarskrá. Hugmyndin brýtur því að sjálfsögðu í bága við grunngildi okkar Pírata og það sama á við um útgöngubann. útgöngubann. Markmiðið með slíkri lagasetningu hlyti að vera að sem flestir yrðu bólusettir gegn veirunni. Hins vegar er það svo og Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hefur sett það fram, bæði hvað varðar núverandi áskoranir í sambandi við Covid sem og í sambandi við ungbarnabólusetningu, að farsælla sé að fræða en þvinga ellegar aukist hætta á andspyrnu og pólaríseringu umræðunnar, sem vinnur gegn markmiðinu. Það er mun heillavænlegra í alla staði að leita frekar upplýsts samþykkis borgaranna með fræðslu og opnu samtali þegar vilji stendur til að reyna að sannfæra mjög marga um að gera sama hlutinn í þágu almannaheilla, enda þætti mér það, virðulegi forseti, löt stjórnmál að reiða sig á harkalega lagasetningu í þeim yfirlýsta tilgangi að vilja stuðla að heilbrigði heillar þjóðar.

Ein af aðgerðum stjórnvalda vegna kórónuveiru var samþykkt á Alþingi í maí í fyrra í formi sérstaks styrks til íþrótta- og tómstundastarfs barna sem koma frá tekjulágum heimilum. Atvinnuleysi er í sögulegu hámarki og á ákveðnum svæðum er einn af hverjum fjórum einstaklingum án atvinnu. Inni á heimilum atvinnuleitenda búa börn og það er stjórnvalda að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að vernda þau og mögulega fjölskyldu þeirra vegna framfærslu. Ætlunin var að tryggja að öll börn óháð efnahag gætu stundað íþróttir og aðrar tómstundir síðastliðið sumar. Við í velferðarnefnd fjölluðum við upphaf haustþings um stöðu mála á Suðurnesjum og fengum þau svör að lítið væri um að umsóknir um þessa styrki væru að berast. Ástæðan sögð ókunn. Í Stundinni í dag er svo komin frétt um málið. Þar kemur fram sú skelfilega staðreynd að þetta úrræði virðist bara alls ekki hafa náð tilætluðum árangri. Aðeins 9% þeirra barna sem búa við fátækt hafa sótt um þennan styrk. Ástæðan virðist vera alger forsendubrestur við útfærslu þessa úrræðis af hálfu stjórnvalda. Það er nefnilega þannig að hæstv. félags- og barnamálaráðherra virðist hafa tekist að gera flækjustigið svo hátt að þau börn sem búa við fátækt geta ekki nýtt sér þetta. Sú aðferð ráðherra að gera fátæku fólki að greiða æfinga- og tómstundagjöld úr eigin vasa og þurfa svo að sækja um endurgreiðslu er einfaldlega ekki eitthvað sem fátækt fólk, sem þarf að velja hvernig það á að koma börnum sínum í háttinn án þess að þau séu sársoltin, getur gert. Þetta, herra forseti, er birtingarmynd af eindæma skilningsleysi stjórnvalda á þeim aðstæðum sem fjöldi fjölskyldna býr við á Íslandi í dag.

öðruvísi ræðan sem ég ætla að halda hér undir störfum þingsins. Við þekkjum það jú öll að við höfum verið að hvetja hvert annað og reynt að standa hvert með öðru. Hjarta okkar slær í takt ef eitthvað bjátar Þegar þjóðin okkar þarf að taka saman höndum höfum við gert það og við höfum sýnt að við höfum hjarta úr gulli. Nú gengur á samfélagsmiðlum söfnunarátak fyrir ungan mann sem var að missa fjölskyldu sína af slysförum.

Herra forseti. Ríkið á ekki að reka banka, ríkið á ekki að standa í bankarekstri. Þetta er ein af þessum möntrum hægri manna sem maður hefur heyrt úr þessum ræðustól að undanförnu í umræðum um um áform ríkisstjórnarinnar um sölu á hlut í Íslandsbanka. Það er svolítið talað eins og hér sé um að ræða fjórða lögmál Newtons. Í þessu sambandi langar mig að víkja talinu ögn að Landsbankanum. Þessi ríkisbanki hefur starfað hér sem slíkur næstum óslitið frá árinu 1885. Hann komst í gegnum heimskreppu og tvær heimsstyrjaldir. Hann lifði af síldarbrest, haftaár, eldgos og aðrar náttúruhamfarir og fjöldagjaldþrot. Hann stóð af sér hrun Sambandsins og fleiri risafyrirtækja á landsvísu sem voru máttarstólpar í atvinnulífinu og þannig mætti lengi telja. Það var aðeins eitt sem Landsbanki Íslands þoldi ekki, það var að komast í eigu íslenskra athafnamanna. Hinir bankarnir í einkaeigu hrundu líka og þjóðarbúið lenti á gjörgæslu. Þessa sögu kunnum við og þessa sögu þurfum við ævinlega að hafa í huga og muna. Þannig að það er ekki einhlítt, þetta fjórða lögmál Newtons um að ríkið eigi ekki að eiga og reka banka, að bankar séu ævinlega best komnir í rekstri og eigu einkaaðila. Auðvitað geta einkaaðilar verið vel til þess fallnir að inna af hendi alls konar rekstur og líka í bankastarfsemi. En svona almennt talað er bankastarfsemi of mikilvæg til þess að hún sé einungis eftirlátin þeim sem haga rekstri sínum til að hámarka arð sinn hverju sinni.

Herra forseti. Sem betur fer berast oft gleðifréttir. Í gær gerði ég að umtalsefni nýsköpunarfyrirtækið

Nú hafa borist fréttir af öðru slíku fyrirtæki, Laki Power, eins og það heitir, sem er nýsköpunarfyrirtæki stofnað árið 2015. Það var valið úr hópi 4.200 fyrirtækja og var í hópi 38 fyrirtækja sem fengu náð fyrir

búa til störf, vöxt og ný störf. Fyrirtæki þetta er búið að finna upp nýja lausn til að fylgjast með ástandi háspennulína. Þetta geri ég að umtalsefni sérstaklega til að minna okkur enn einu sinni á gildi nýsköpunar, gildi Evrópusamvinnunnar, sem þetta fyrirtæki nýtur nú sérstaklega góðs af

við nýsköpun í landinu. Við höfum verið að bæta okkur. Við þurfum að bæta okkur enn meira til að ná enn betri árangri. Við sjáum það á þessum fyrirtækjum og fjöldamörgum öðrum að við eigum fullt erindi og þessi fyrirtæki geta skapað mikil verðmæti fyrir íslenskt samfélag. Viðreisn hefur lagt mjög þunga áherslu á þennan málaflokk og mun gera það áfram vegna þess að í þessu felst framtíð okkar. Virðulegi forseti. Mig langar að víkja aðeins að því að nú er þriðji dagurinn að líða þar sem hefur verið ófært til Fjallabyggðar

hugsað til íbúa í Fjallabyggð síðustu daga og tek heils hugar undir orð hennar varðandi samgöngumál þar. Annars ætla ég að vekja hér athygli á tveimur verkefnum sem skipta gríðarmiklu máli fyrir þróun íslensks samfélags og aðgang nemenda af erlendum uppruna að menntun og tækifærum hér á landi. Verkefnin eru annars vegar stöðumat fyrir nemendur af erlendum uppruna og hins vegar verkefnið Tækifæri fyrir alla: Frábært skólastarf í Fellahverfi. Stöðumatið er verkfæri sem skólakerfið hefur lengi kallað eftir til að kortleggja námsstöðu nemenda sem koma inn í íslenskt skólakerfi á mismunandi tímum skólagöngunnar. Stýrihópur hefur unnið stöðumatið að sænskri fyrirmynd og mun fylgja innleiðingu eftir með kynningu, leiðsögn og áframhaldandi þróun. Matið getur nýst grunnskólum og framhaldsskólum og unnið er að útfærslu fyrir leikskóla. Verkefnið miðar að því að bregðast sem fyrst við námsþörfum nýrra nemenda, byggja á styrkleikum þeirra og efla námshæfni með markvissri íhlutun á fyrstu stigum í skólagöngu í nýju landi. Stöðumatið er fyrir einstaklinga og skólasamfélagið í heild og er nú aðgengilegt á 40 tungumálum á vef Menntamálastofnunar. Hitt verkefnið er samstarfsverkefni til þriggja ára um að efla íslenskukunnáttu og styrkja sjálfsmynd barna í Fellahverfi. Þessi verkefni sýna hvernig ríki og sveitarfélög geta unnið saman að skólamálum þó að ábyrgðinni á verkefninu sé deilt milli stjórnsýslustiga. Verkefnin eiga eftir að nýtast öllum skólum landsins. Öflug forysta í menntamálum og málefnum barna skiptir máli til að koma þróunarverkefnum af þessu tagi til framkvæmda.

Herra forseti. Við erum minnt á það reglulega hversu

Ég segi þetta vegna þess að fyrir ári síðan, þegar flóð skall á Flateyri, sagði þáverandi stjórnarmaður í þessum sjóði, Halldór Halldórsson,

Þarna munar 8 milljörðum, herra forseti. Ég vek athygli á þessu vegna þess að nú erum við albúin til að koma til liðs við Seyðisfjörð, bæði hvað varðar uppbyggingu og ofanflóðavarnir,

Þegar litið er til þess hvernig hann komst til valda er eitt alveg sérstaklega áberandi og það er virðingarleysi fyrir staðreyndum, fyrir sannleikanum, fyrir því að munur er á því hvað er satt og hvað ósatt. Staðreyndir eru ekki viðhorf. Skoðanir eru ekki rök í eðli sínu.

upplýstri umræðu. Við megum ekki gleyma mikilvægi þess og við megum ekki láta eins og það gerist af sjálfu sér. Þegar við erum orðin fullorðin eigum við að geta gert greinarmun á staðreyndum og þvættingi. Staðan er sú að í hinum svokallaða vestræna heimi er það ekki svo skýrt.

Það sem er vissulega sameiginlegt er að mótmæli áttu sér stað. En hvers vegna voru mótmælin? Í búsáhaldabyltingunni var það hrun fjármálakerfisins og hugmyndafræðin um sjálfsreglun í fjármálakerfinu. Það hrundi með tilheyrandi skaðlegum afleiðingum. Í tilviki árásarinnar á þinghús Bandaríkjanna voru það ásakanir um kosningasvindl frá valdamesta embætti jarðar, forseta Bandaríkjanna, þar sem sagt var að verið væri að stela lýðræðinu. Að sjálfsögðu á fólk að bregðast við slíkum ásökunum. Það á bregðast við hruni fjármálakerfis og hugmyndafræði um sjálfsreglun og ásökunum um að verið sé að stela lýðræðinu. En ef slíkar ásakanir eru byggðar á lygum þá lendum við í vandræðum. Eru mótmælin skiljanleg? Já, ég myndi vilja sjá mótmæli ef það væri í alvörunni verið að stela lýðræðinu. Auðvitað. Voru sum Voru sum atvikin réttlætanleg? Auðvitað ekki, en þau eru skiljanleg. Við sjáum hérna vandamálið, hrun pólitískrar hugmyndafræði, það eru lygar valdhafa, það er afvegaleiðing til að fólk horfi ekki á ástæður mótmælanna, afvegaleiðing til að forðast eigin ábyrgð. Þegar valdhafar ljúga að fólki og það grípur til varna er það lyginni að kenna en ekki viðbrögðum mótmælenda.

Ísland hefur hvorki undirritað, fullgilt eða gerst aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um ríkisfangsleysi né að uppfærðum samningi um ríkisfangsleysi. Samningarnir eru frá 1954 og uppfærslan frá 1961. Í svari dómsmálaráðherra til mín kemur fram að hlutirnir hafi farið að þokast árið 2014 þegar Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna fór í átak til að eyða ríkisfangsleysi á heimsvísu, heimsvísu, fyrir 6–7 árum fór Ísland sem sé að skoða þetta betur. Árið 2016 samþykkti íslenska ríkið einnig tilmæli um að fullgilda samningana í síðustu allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála hér á landi. Í júní árið 2019 sendi dómsmálaráðuneytið minnisblað til utanríkisráðuneytisins þar sem lagt er til að samningarnir verði fullgiltir. 29. september sama ár samþykkti ríkisstjórn Íslands minnisblað frá utanríkisráðherra þar sem lagt var til að Ísland gerðist aðili að samningunum. Ljúka átti fullgildingarferli í byrjun síðasta árs, en samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hefur það tafist vegna Covid-19, sem hlýtur að teljast ansi sérstök ástæða fyrir því að undirrita ekki samninga. Stefnt er að því að Ísland verði formlega aðili að þessum samningum nú í byrjun árs. Herra forseti. Það er gott að hlutirnir hafi byrjað að hreyfast á þessu kjörtímabili en ríkisstjórnin hefur tekið sér eitt ár og sjö mánuði til að fullgilda samningana. Þessir samningar skipta miklu máli um líf fólks og hvar það fær að búa, lifa og starfa. Man t.d. einhver hér eftir fjölskyldu sem kom hingað frá Senegal fyrir sjö árum og hefur búið og starfað hér síðan,

Herra forseti. Eftir hverju er eiginlega verið að bíða? Hér þarf að fullgilda samninga svo börn á borð við Mörtu og Maríu þurfi ekki að lifa og búa við þessa óvissu.

öll mál er lúta að þeim. Ég óskaði eftir upplýsingum frá heilbrigðisráðuneytinu sem sendi gesti á fund nefndarinnar, ekkert mjög ítarlegum eða nákvæmum

á tilteknum dagsetningum sem þar voru gefnar upp. Ég hef ekki enn þá fengið þær upplýsingar, virðulegur forseti, eftir þó nokkra eftirgangsmuni í gegnum nefndina. Ég vil leggja áherslu á að í þessum málum verði allar upplýsingar veittar þingmönnum sem óska eftir því.

sig til að kaupa bóluefni samkvæmt samningum Evrópusambandsins og því sé ekki hægt að kaupa bóluefni fram hjá samningnum. Sóttvarnalæknir býst við að búið verði að bólusetja um 30.000 manns í lok mars og í næsta forgangshópi fyrir bólusetningar eru 70 ára og eldri. Í þeim hópi eru um 34.000 manns þannig að ekki verður búið að bólusetja allan þann hóp miðað við þessar upplýsingar. Ráðuneytið gerir samninga við Lyfjastofnun Evrópu. Samkvæmt þeim er Ísland skuldbundið til að kaupa bóluefni í samræmi við þá samninga. Það er jafnframt skuldbundið til að kaupa ekki bóluefni fram hjá þeim samningum. Það er engin vinna í gangi til að kaupa bóluefni fram hjá samningnum, segir sóttvarnalæknir. Hæstv. forseti. Ég spyr: Hvers lags samningur er þetta? Þetta er mjög íþyngjandi í þennan enda. Svo les maður og heyrir í fréttum að Þjóðverjar, sem eru jú í Mekka Evrópusambandsins, séu að semja um bóluefni á annan hátt líka. Þá spyr ég: Hvernig stendur á því að við getum ekki gert það

Ég velti því fyrir mér hvaða atburðarás sé þarna verið að setja af stað, herra forseti. Ég hef miklar áhyggjur af þessu máli frá sjónarhóli löggæslunnar. Frá hennar sjónarmiði mun allt eftirlit með sölu fíkniefna verða erfiðara. Þannig er ég hræddur um að neytendur muni veifa þessum efnum framan í lögreglu sem stendur eftir úrræðalaus. Áttum okkur líka á því að eiturlyfjaneysla mun eiga sér stað fyrir allra augum á almannafæri ef þetta verður að lögum, einnig hér á Austurvelli. Sölumennirnir munu fela sig innan um þetta fólk. Alkunna er að þeir sem byrja í tiltölulega skaðlitlum vímuefnum leiðast gjarnan yfir í stórhættuleg efni. Það hefur haft fælingaráhrif og ég hef áhyggjur af því að hugsanlega muni þessi breyting verða til þess að hömlur margra á að prófa hverfi.

Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Neytendastofu og fleiri lögum, á þskj. 418, fyrsta skrefið í endurskoðun á fyrirkomulagi neytendamála sem komið var á með lögum um Neytendastofu og talsmann neytenda, nr. 62/2005. Með frumvarpinu er stefnt að því að færa verkefni Neytendastofu nær kjarnastarfsemi í öðrum stofnunum og þangað sem faglegur skyldleiki og samlegð er meiri. Í frumvarpinu er lagt til að stjórnsýsluverkefni á sviði vöruöryggismála, opinberrar markaðsgæslu og mælifræði verði færð frá Neytendastofu til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og stjórnsýsluverkefni á sviði rafrænnar auðkenningar og traustþjónustu verði færð til Póst- og fjarskiptastofnunar. Markmið breytinganna er að auka skilvirkni og hagkvæmni eftirlits í þágu atvinnulífs og neytenda og færa verkefni til þeirra aðila þar sem er mest samlegð til að sinna þeim. Heppilegra er að fagleg skylduverkefni séu á sömu hendi, þ.e. að lögbundin verkefni sem hafa sömu markmið og/eða sömu eða svipaða aðferðafræði séu hjá sama stjórnvaldinu. Neytendastofa sinnir í dag mörgum og ólíkum stjórnsýsluverkefnum á sviði neytendamála, vöruöryggismála, opinberrar markaðsgæslu og mælifræði, svo sem nánar er kveðið á um í lögum um Neytendastofu, nr. 62/2005. Frá stofnun hafa hins vegar nokkrar breytingar orðið á starfsemi Neytendastofu. Málefni faggildingar voru færð frá Neytendastofu til faggildingarsviðs Einkaleyfastofu. Stuttu eftir stofnun Neytendastofu voru málefni rafmagnsöryggis bygginga og eftirlit með rafföngum færð frá Neytendastofu í tveimur skrefum til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar árið 2009 og 2014. Árið 2013 var svo embætti talsmanns neytenda lagt niður. Á síðari árum hefur Neytendastofu einnig verið falin framkvæmd ýmissa verkefna á málefnasviðum annarra ráðherra og má þar helst nefna eftirlit með skoteldum og rafrettum. Stjórnsýsluverkefni á sviði mælifræði, neytendaréttar og vöruöryggis hafa ólíkan efnisrétt, markmið og aðferðafræði. Neytendamál eru þegar dreifð víða um stjórnkerfið og fjöldi ríkisstofnana á ólíkum málefnasviðum sinnir eftirliti og stjórnsýsluverkefnum sem eru til hagsbóta fyrir neytendur með einum eða öðrum hætti. Neytendastofa sinnir að stórum hluta öðrum þáttum en þeim sem snúa með beinum hætti að neytendavernd. Verkefni á sviði mælifræði teljast þannig almennt ekki til hefðbundinna neytendamála þótt sum þeirra geti varðað hagsmuni neytenda með óbeinum hætti. Eftirlit Neytendastofu með öryggi vöru varðar neytendur heldur ekki með beinni hætti en ýmislegt annað eftirlit með öryggi vöru sem sinnt er af nokkrum fjölda stofnana. Með breytingunum er stefnt að því að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun verði miðlægt stjórnvald á sviði vöruöryggismála. Með því er unnt að ná verkefnamiðaðri samlegð og auka sérþekkingu og bolmagn til að takast á við flókin verkefni. Með frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að Neytendastofa verði lögð niður heldur að stofnunin sinni enn um sinn verkefnum á sviði neytendaréttar. Unnið er að endurskipulagningu þeirra verkefna í ráðuneytinu með hugsanlegri tilfærslu þeirra annað árið 2021, á þessu ári. Auk frumvarpsins er unnið að því í ráðuneytinu að einfalda regluverk á sviði mælifræði í því skyni að færa verkefni í auknum mæli til faggiltra skoðunarstofa á markaði. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er gert ráð fyrir að fjárhagsáhrif muni rúmast innan heildarútgjaldaramma ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum og fjármálaáætlun 2021–2025

Þetta frumvarp lýtur að breytingum á lögum um Neytendastofu og fleiri atriðum í stjórnsýslu neytendamála.

málaflokki sé sinnt með brotgjörnum hætti þvert á stjórnsýsluna. Það er fátt mikilvægara í markaðsvæddu hagkerfi en að þessi þáttur sé mjög virkur.

alveg rétt að umræða um neytendamál almennt, hvort sem er á hinu pólitíska sviði eða úti í samfélaginu, er minni hér en víða annars staðar.

ég held að það væri ógerningur að hafa þau öll á einum stað. Aðdragandinn að frumvarpinu er sá að við höfum verið að skoða stofnanastrúktúrinn, hvar verkefnin eru í dag og hvar þau verkefni, sem í dag eru hjá Neytendastofu, ættu helst að

Hlutverk ráðuneytisins varðandi neytendamálin er m.a. að innleiða tilskipanir úr evrópskri neytendaverndarlöggjöf í íslensk lög vegna aðildar Íslands að EES-samningnum. Það var mikið gæfuspor þegar við urðum aðilar að EES og mikið gæfuspor fyrir íslenska neytendur, ekki bara íslenska hagkerfið. Það var fyrir baráttu okkar jafnaðarmanna að það tókst, mikil blessun fyrir íslenskt samfélag. ESB leitar stöðugt leiða til að bæta rétt neytenda og neytendalöggjöfin er mjög sterk,

En telur hæstv. ráðherra að þetta frumvarp tryggi það betur með einhverjum hætti að aukið samráð verði haft við

Ræðan og listi þar sem upplistuð eru verkefni Neytendastofu sýnir okkur svo ekki sé um villst að þessi stofnun

með sæmilegum undirbúningi. En nei, menn fara enn í það að höggva verkefni af og eftir stendur tíu liða verkefnalisti sem er innbyrðis ósamstæður

Það er ekki verið að leggja niður Neytendastofu með þessu frumvarpi. Það er einmitt verið að taka þetta skref sem er faglega undirbúið og rök færð fyrir samlegðaráhrifum með þeim nýja stað þangað sem verkefnin fara. Ég fór yfir það áðan að í ráðuneytinu er verið að endurskoða verkefni neytendaréttarsviðs sem sinnir eftirliti með hinum eiginlega neytendarétti. Við höfum fengið utanaðkomandi ráðgjafa í það verkefni með okkur til að gera ákveðna sviðsmyndagreiningu, einmitt til að vanda til verka og skrifa það út og vera með heildarsýn á það hvernig þessum málum er best fyrir komið. Við höfum litið til þess hvernig verkefnin hafa þróast undanfarin ár og hvernig hlutirnir eru gerðir annars staðar. Við erum hér með mjög litla stjórnsýslu og fámenna þess vegna þurfum við stundum að hugsa hlutina með aðeins öðrum hætti heldur en í margfalt fjölmennari ríkjum. Við erum sömuleiðis að vinna að því, eins og ég fór yfir í ræðu minni, varðandi mælifræðisviðið með það að markmiði að það verði bara farið út í faggilda starfsemi út á markaði, enda ekki bráðnauðsynlegt að ríkisvaldið sjálft vinni þau verkefni heldur geri kröfu um að þeim sé sinnt. Slíkt verkefni ætti ekki heima í svona frumvarpi en það erum við að vinna til hliðar við að leggja frumvarpið fram. Þannig að í mínum huga erum við einmitt að vanda okkur, horfa á þetta í einhverju heildarsamhengi og taka þetta í skrefum með það að markmiði að efla neytendavernd á Íslandi og styrkja umhverfi neytendaverndar heilt yfir. Liður í því er til að mynda nýr samningur við Neytendasamtökin til að gera þeim betur kleift að sinna starfsemi sinni sem er mjög mikilvæg fyrir neytendur á Íslandi.

við frekar kröpp kjör þannig lagað séð. Ríkisvaldið verður að setja leikreglur og hafa forystu og sýna neytendum í landinu virðingu með því að hefja þessi mál upp úr því að vera í fyrsta lagi í

Hvers vegna gengur ráðherrann og ríkisstjórnin ekki bara hreint til verks, leggur þessa stofnun niður og hefur neytendavernd og neytendamál til vegs og virðingar með því að koma þeim fyrir til framtíðar annars staðar, t.d. til hliðar við önnur verkefni í burðugri stofnun sem ræður við verkefnið?

Við erum einmitt að tryggja að regluverkið sé til staðar, að það sé skýrt og eftirlitið sé fullnægjandi. Í mínum huga berum við einmitt

íslensk. Ég er ekki viss um að slíkt eftirlit ætti betur heima hjá dómsmálaráðuneytinu heldur er eftirlitið til þess að tryggja ákveðnar upprunamerkingar og gagnsæi og upplýsingar fyrir neytendur til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Það getur vel verið að ég myndi vilja vera með frjálslyndari reglur varðandi fánanotkun heldur en einhverjir aðrir hér í þessum sal, en þetta er ástæðan fyrir því að eftirlit er til staðar, það eru reglur í löggjöf um það hvernig hvernig fyrirtækjum er heimilt að nýta fánamerkingar þegar þau merkja vörur sínar íslenskar. Þá gerum við kröfu um að þær séu íslenskar.

niður. Þegar svo var komið að manni virtist að uppistaðan í starfsemi stofnunarinnar væri að skoða verðmerkingar í búðargluggum

fyrir að merkja ekki skópör í útstillingargluggum. Þetta voru sem sagt verkefni stofnunarinnar eins og þau blöstu við almenningi. Ég segi aftur, herra forseti:

en raun ber vitni? Fyrst menn voru að leggja í það verkefni einu sinni enn að höggva verkefni af þessari vesalings stofnun, og gera hana enn aumari og gera hana enn síður til þess fallna að geta staðið undir einhverri alvörustarfsemi, vegna stigu menn þá ekki skrefið til fulls, eins og ég sagði áðan, og lögðu hana niður og færðu verkefni hennar inn í burðuga stofnun sem hliðarverkefni í stað þess að halda lífi í þessari stofnun?

geta menn ekki útvistað til þeirra ábyrgð á því hvernig neytendavernd og neytendamálum á að vera fyrir komið í landinu. Ég verð að benda á fyrirmyndir í Danmörku þar sem stjórnvöld taka höndum saman

Ég skil ekki enn metnaðarleysið fyrst menn ætluðu að leggja upp í þessa vegferð að gera þetta í svona mörgum skrefum og svona mörgum bútum, ég bara næ ekki upp í það.

að styrkja stöðu neytenda í landinu og neytendavernd. En nei, herra forseti, þá kemur þetta frumvarp sem er svo hróplega metnaðarlaust að það veldur gríðarlegum vonbrigðum.

og að draga saman í opinberum rekstri eftir því sem hægt er. Þess vegna legg ég svo mikla áherslu á það, herra forseti, að stofnanir sem hafa ekki

hætti og með hætti sem einhver sómi er

Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamála, einföldun úrskurðarnefnda. Með frumvarpinu eru lagðar til kerfisbreytingar á gildandi fyrirkomulagi nokkurra lögbundinna úrskurðaraðila á sviði neytendamála.

Þannig verði deilur neytenda við fjármálafyrirtæki, vátryggingafyrirtæki, vátryggingamiðlara og fasteignasala leystar hjá frjálsum, viðurkenndum úrskurðaraðilum í stað lögbundinna úrskurðaraðila. Með því móti verður starfsemi úrskurðarnefndar í vátryggingamálum og úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki færð nær upprunalegu fyrirkomulagi með samningi starfsgreinasamtaka og samtaka neytenda án þess að skerða aðgengi neytenda að skilvirkri og faglegri málsmeðferð utan dómstóla. það hlutverk hennar að veita neytendum óbindandi álit á fjárhæð þóknunar fasteignasala og mögulegri skaðabótaskyldri háttsemi þeirra samrýmist illa stjórnsýsluverkefnum eftirlitsnefndarinnar. Þá er það einnig markmið frumvarpsins að gera fyrirkomulag nefndanna skýrara í lagalegu tilliti og sveigjanlegra að því er varðar aðstöðu og rekstur og að bæta almennt aðgengi neytenda að málsmeðferð utan dómstóla. Frumvarpinu er skipt í níu kafla. Í I. kafla frumvarpsins er lagt til að gera frávísunarákvæði laga um úrskurðaraðila á sviði neytendamála, nr. 81/2019, skýrara. Með því er stefnt að því að tryggja að neytendur geti ávallt leitað til úrskurðaraðila utan dómstóla til að fá úrlausn um einkaréttarlegan ágreining sinn við seljendur vöru og þjónustu en sá réttur neytenda er tryggður með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins, 2013/11/ESB, um lausn deilumála neytenda utan dómstóla

varða allar lög sem fjalla með einum eða öðrum hætti um úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. Lagt er til að afnema ákvæði um nefndina úr lögum og þar með skylduaðild fjármálafyrirtækja. Í stað úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki er lagt til að neytendum verði vísað á þann úrskurðaraðila sem er bær til að taka ágreining neytenda til meðferðar samkvæmt lögum um úrskurðaraðila á sviði neytendamála. Þar getur verið eftir atvikum um að ræða frjálsan, viðurkenndan úrskurðaraðila, eins og gert er ráð fyrir að úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki verði, eða kærunefnd vöru- og þjónustukaupa. Í VII. til VIII. kafla er lagt til að fella úr gildi ákvæði laga um vátryggingarsamninga, nr. 30/2004, og laga um dreifingu vátrygginga, nr. 62/2019, sem fjalla um úrskurðarnefnd í vátryggingamálum og úrskurðarnefnd um dreifingu vátrygginga.

Í frumvarpinu er þess vegna lagt til að nefndirnar verði færðar nær upprunalegu fyrirkomulagi á grundvelli einkaréttarlegs samnings og lögbundin skylduaðild afnumin. Í IX. kafla er lagt til að fella brott ákvæði laga um sölu fasteigna og skipa, nr. 70/2015, sem fjallaði um meðferð eftirlitsnefndar fasteignasala á kvörtunum seljenda og kaupenda vegna tjóns af störfum fasteignasala eða ágreinings um þóknun fasteignasala. Helsta verkefni eftirlitsnefndar fasteignasala er að hafa frumkvæðiseftirlit með störfum fasteignasala og að þeir starfi samkvæmt lögum. Það verkefni að fjalla um kvartanir neytenda vegna einkaréttarlegs ágreinings við fasteignasala fellur illa að kjarnastarfsemi nefndarinnar. Gert er ráð fyrir því að neytendur geti framvegis beint kvörtunum vegna slíks ágreinings við fasteignasala til frjáls, viðurkennds úrskurðaraðila eða kærunefndar vöru- og þjónustukaupa. Lagt er til að lögin öðlist gildi 1. september á þessu ári, 2021. Er það lagt til svo að starfsgreinasamtökum og samtökum neytenda gefist nægur tími til að endurskipuleggja starf nefndanna og sækja um viðurkenningu þeirra samkvæmt lögum um úrskurðaraðila á sviði neytendamála. Rétt er að árétta að frumvarpið hefur ekki í för með sér skerðingu á aðgengi neytenda að málsmeðferð utan dómstóla, enda tryggja lög um úrskurðaraðila á sviði neytendamála í öllu falli aðgengi neytenda að skilvirkri og faglegri meðferð ágreiningsmála utan dómstóla. Þær kröfur sem gerðar eru í þeim lögum til umgjarðar og málsmeðferðar viðurkenndra úrskurðaraðila tryggja faglega málsmeðferð nefndanna. Gert er ráð fyrir að fjárhagsáhrif verði óveruleg og þau verði fremur til þess fallin að draga úr kostnaði ríkissjóðs en að auka hann. Kostnaði vegna mögulegra þjónustusamninga við frjáls félagasamtök eða starfsgreinasamtök og rekstrar frjálsra, viðurkenndra úrskurðaraðila verður ráðstafað innan núverandi útgjaldaramma. Virðulegur forseti. Að lokinni umræðunni legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar.

einmitt þegar þessar þrjár nefndir verða hér aflagðar, að í löndunum í kringum okkur eru víða sérstakir stjórnlagadómstólar. Nú geri ég ekki ráð fyrir því að þær nefndir sem hér er verið að leggja af hafi verið frekar á fóðrum en við höfum úrskurðarnefndir um ólíklegustu mál

en jafnframt mjög dýrar. Þannig að mig fýsir að vita hvort einhvern tímann í þessu vinnuferli sem hér er lýst hafi það komið til umræðu og hvort það hafi hafi verið á dagskrá ríkisstjórnarinnar að stofna til stjórnlagadómstóls og ná utan um þessar úrskurðarnefndir allar saman sem undir slíkan dómstól myndu falla.

Pál Hreinsson í kemst í raun að sambærilegri niðurstöðu, að það þurfi að fara í ákveðna vinnu hvað það varðar.

Ég held að við stöndum alveg frammi fyrir slíku verkefni og það hefur verið rætt í stærra samhengi innan ríkisstjórnarinnar. En þetta mál er í raun of lítið fyrir þá umræðu. Það þyrfti að taka í miklu stærra samhengi, fleiri nefndir á fleiri sviðum, og þyrfti þá að vera ákvörðun kerfisins að fara í slíka vinnu af einhverri alvöru. Þessar breytingar sem hér er verið að leggja til eru það litlar og afmarkaðar að það gæti aldrei verið forsenda fyrir slíkri ákvörðun. En ég held að þá umræðu megi taka og þess vegna var farið í þá vinnu á sínum tíma og við fengum Pál Hreinsson til að fjalla um marga misflókna þætti í því, á hvaða tímapunkti

ekki burðugar þannig í rekstri og hafa ekki yfir miklum mannafla að ráða. Einmitt þess vegna er kannski ástæða til að velta því upp hvort hér sé ekki kominn tími til að fara að vinna í alvöru að því að koma upp stjórnlagadómstól, líka til þess að auðvelda almenningi lífið, að það sé til einhvers staðar einhvers staðar skrifstofa eða gátt þar sem hægt er að koma málum fyrir með fljótvirkum

Herra forseti. Þessi breyting hangir saman við lögin frá því í fyrra sem við samþykktum hér, um úrskurðaraðila á sviði neytendamála. Þannig er verið að styrkja þessar litlu afmörkuðu úrskurðarnefndir, með því að færa þær til að mynda til starfsgreinasamtaka eða frjálsra félagasamtaka. Eitt dæmi um nýja slíka nefnd sem kemur til vegna þeirra laga er úrskurðarnefnd Bílgreinasambands Íslands og Félags íslenskra bifreiðaeigenda.

biðlistar þarna eða langur málsmeðferðartími eða margt fólk að bíða eftir niðurstöðu. Það er mismikið að gera hjá þessum nefndum og þær eru vissulega missterkar og -burðugar. En það kemur fyrir að það er kvartað yfir skorti á sérþekkingu, sérstaklega þegar þær taka of breitt svið

Í frumvarpinu eru lagðar til fáeinar breytingar á lögum um lax- og silungsveiði og helsta tillaga frumvarpsins miðar að því að styrkja minnihlutavernd í veiðifélagi með sérstökum reglum um atkvæðavægi á fundum. Á síðasta löggjafarþingi var lagt fram frumvarp sem stefndi að sömu markmiðum en það varð ekki að lögum. Það frumvarp byggði síðan aftur á þingmannafrumvarpi sem hv. þm. Haraldur Benediktsson flutti ásamt fleirum. Unnið hefur verið með þær athugasemdir og tillögur sem fram komu við meðferð málsins á Alþingi á síðasta löggjafarþingi og er frumvarpið afrakstur þeirrar vinnu. Með frumvarpinu er lagt til að komi fram tillaga á félagsfundi veiðifélags sem ráðstafar rétti til stangveiða til félagsmanns í veiðifélaginu eða til aðila sem tengjast honum þarf samþykki hið minnsta tveggja þriðju hluta atkvæða. Þetta gildir þó aðeins ef hlutaðeigandi félagsmaður eða aðilar sem tengjast honum fara að lágmarki með 30% atkvæða. Þá er einnig lagt til að sama aukinn meiri hluta þurfi til að draga úr veiði frá því sem tíðkast hafi á viðkomandi veiðisvæði nema breytingarnar séu óverulegar. Í þessu samhengi er rétt að vísa til þess að með lögum um lax- og silungsveiði frá árinu 2006 er mælt fyrir um skyldu manna til að vera í veiðifélagi og það hlutverk félagsins að skipta veiði eða arði af veiði milli félagsmanna í samræmi við rétt þeirra. Fyrir tilkomu skylduaðildar gat hver landeigandi veitt fyrir sínu landi og leigt út sinn veiðirétt. Meginreglan í gildandi lögum er aftur á móti sú að veiðiréttarhöfum er óheimilt að veiða í vatni á félagssvæði sínu nema samkvæmt heimild frá veiðifélaginu. Frá gildistöku laganna hefur hins vegar lítt verið hugað að vernd minni hluta félagsmanna í veiðifélögum. Samkvæmt gildandi lögum er meginreglan sú að afl atkvæða ræður á aðalfundum og almennum félagsfundum og eru fáar undantekningar frá þeirri reglu. Þetta þýðir m.a. að meiri hluti í veiðifélagi getur komið í veg fyrir að veiðiréttinum sé ráðstafað með útleigu og jafnframt synjað veiðiréttarhafa um að fá að veiða í vatni. Sú staða getur því skapast að veiðiréttarhafi geti hvorki veitt fyrir sínu landi né notið arðs af þessum hlunnindum sínum með þeirri umtalsverðu takmörkun á hagnýtingar- og ráðstöfunarrétti veiðiréttarhafa sem því fylgir. Þetta er í mínum huga grundvallaratriði í þessu máli og nokkuð sem Alþingi þarf að huga verulega vel að. Með frumvarpinu eru lagðar til fjórar aðrar breytingar. Í fyrsta lagi breytingar um að skerpa á úrræðum Fiskistofu, m.a. vegna ólögmætra framkvæmda.

Ef þá er ekki farið að fyrirmælum er heimilt að stöðva framkvæmd eða starfsemi og beita dagsektum þar til úr hefur verið bætt. Þessi tillaga er gerð samkvæmt ábendingu Fiskistofu sem telur sig skorta valdheimildir til að geta gripið til úrræða við slíkar aðstæður sem virðast geta komið upp þótt þær hljóti vissulega að vera fátíðar. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar sem auðvelda sameigendum að lögbýli að taka þátt í atkvæðagreiðslum innan veiðifélaga. Sá er bakgrunnur þess að færð hafa verið fyrir því rök að allir eigendur eða rétthafar að jörð verði að komast að sameiginlegri niðurstöðu um það hver fari með atkvæðisrétt fyrir hönd lögbýlisjarðar og er skylt að láta slíkt skriflegt umboð af hendi á félagsfundi svo atkvæði jarðar verði talið gilt. Lagt er til með frumvarpinu að nægilegt sé að tveir þriðju hlutar eigenda að jörð geti ákveðið hver fari með atkvæðisrétt, sem getur vonandi orðið til að auðvelda ákvarðanatöku þessa.

þar sem mælt er fyrir um að ríkið skuli kosta starf arðskrárnefndar og ákveða tímakaup nefndarmanna, en á móti skuli veiðifélög að jafnaði greiða kostnað af mati í ríkissjóð. Með þessu er gert ráð fyrir að ráðuneytið leggi út fyrir reikningum matsnefndar eða fulltrúa í henni og endurkrefji síðan veiðifélög um greiðsluna án þess að eiga nokkra aðra aðkomu að störfum nefndarinnar. Þetta fyrirkomulag hefur verið við lýði síðan árið 2006. Lagt er til að þetta fyrirkomulag verði aflagt enda verður ekki álitið að þörf sé á því að hið opinbera hafi þessa milligöngu með höndum sem frekar getur orðið til að ýta upp kostnaði við arðskrármat heldur en hitt. Þó þykir rétt að ráðherra njóti áfram heimildar til að ákveða tímagjald matsmanna og starfsmanns nefndarinnar. Loks er í fjórða lagi lögð til breyting á skipan matsnefndar.

að veiðivatni, vatnsmagn og stærð vatnsbotns og í þriðja lagi hrygningar- og uppeldisskilyrði. Sé ágreiningur um hvernig skipta skuli arði á grundvelli þessara sjónarmiða er hann

Auk starfsmanns ráðuneytisins áttu sæti í honum fulltrúar Veiðimálastofnunar og Landssambands veiðifélaga. Það vakti athygli að starfshópurinn áleit að vægi veiði og veiðiaðstöðu hefði aukist úr 41,3% í 49% frá árinu 1996 til 2005 miðað við árin 2009–2015 með fyrirvara um að mat væri hverju sinni heildstætt og byggði á séreiginleikum hvers veiðivatns. Að sama skapi hefði vægi bakkalengdar, búsvæða og annarra matsþátta minnkað. Breytingin væri þó mögulega minni væri horft eingöngu til sjálfbærra laxveiðiáa. Þá var talið að kostnaður við matsgerðir væri hár og hefði farið hækkandi og ástæða væri til að fara nánar yfir verklag arðskrárnefndarinnar með það að markmiði að lækka kostnað. Horft er til þess að hætt verði milligöngu hins opinbera um greiðslu þessa kostnaðar sem getur aðeins ýtt undir hækkun hans. Í lok greinargerðarinnar frá árinu 2015 var vikið að skipan arðskrárnefndarinnar. Þar sagði að athygli vekti að engar kröfur væru gerðar til fiskifræðilegar þekkingar eða reynslu matsmanna enda þótt verulegur hluti matsins varðaði það fræðasvið. Því mætti einnig velta upp hvort rétt væri að landeigendur tilnefndu fulltrúa í nefndina og jafnframt að yfirfara kröfur um sérþekkingu matsmanna. Með frumvarpi þessu er brugðist við þeirri áskorun á þann veg að lagt er til að felld verði brott fyrirmæli um að tveir af þremur fulltrúum skuli uppfylla almenn hæfisskilyrði héraðsdómara. Með því er horft til þess að hægara verði að skipa fulltrúa til setu í nefndinni sem hafi sérþekkingu eða reynslu á veiðimálum eða líffræði vatnafiska. Lagt er til einn fulltrúi verði skipaður samkvæmt ábendingu Hafrannsóknastofnunar en annar án tilnefningar og verði hann formaður. Ekki þótti ástæða til að fella niður rétt Landssambands veiðifélaga til að tilnefna í nefndina vegna eindreginnar beiðni sambandsins.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á jarðalögum í þeim tilgangi að einfalda regluverk og um leið gæta betur að vernd landbúnaðarlands. Er það til samræmis við áherslur í sáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem kemur fram að átak verði gert í einföldun regluverks.

lagt til að með jarðalögum verði gefnar leiðbeiningar um til hvaða efnisatriða verði skylt að líta við breytingar á skipulagi landbúnaðarsvæða. Samhliða frumvarpinu er unnið að leiðbeiningum um flokkun landbúnaðarlands sem gert er ráð fyrir að verði gefnar út fyrir árslok. Er einnig lagt til að ákvarðanir um skipti á landi jarða verði grundaðar betur með því að sveitarfélögum verði heimilt að krefjast upplýsinga um og líta til áhrifa slíkra skipta á búrekstrarskilyrði. Þessar tillögur hafa verið í undirbúningi í ráðuneyti mínu í á annað ár og hafa tvisvar verið kynntar á samráðsvef Stjórnarráðsins. Frumvarpið varðar veigamikil íhugunarefni um hagnýtingu og ráðstöfun ræktunarlands. Það er vel að Alþingi gefist nú tækifæri til að fara yfir þessi mál að nýju þegar liðin eru rúm 15 ár frá því að gildandi jarðalög voru sett. Oft er um það rætt að Ísland sé stórt land. Það er rétt en þegar hugað er að því hvað við eigum af landbúnaðarlandi eða jarðræktarlandi er myndin töluvert önnur. Einungis um fjórðungur landsins er neðan 200 metra hæðarlínu og er láglendi því mjög breytilegt, svo sem við þekkjum. Fyrir nokkrum árum álitu sérfræðingar Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins að einungis 6% landsins gætu talist ræktanleg eða um 600.000 hektarar og af því landi gæti aðeins lítill hluti talist til mjög góðs ræktarlands.

framtíðar og með hvaða hætti. Besta leiðin til að vernda landbúnaðarland er að sjálfsögðu sú að nota það og nýta til landbúnaðar og er með frumvarpinu gert ráð fyrir að hugað verði betur að vernd ræktarlands, bæði í skipulagsgerð og við töku ákvarðana um skipti á landi. Öðrum tillögum frumvarpsins má skipta í þrjá flokka. Í fyrsta lagi er lagt til að lögin verði einfölduð með því að felld verði á brott ýmis óþörf eða villandi ákvæði í þeim. Er gerð góð grein fyrir þessu í skýringum með frumvarpinu og vísast til þess sem þar segir. Í öðru lagi er lagt til að skilyrði forkaupsréttar ábúenda að jörðum verði afmörkuð með skýrari hætti þannig að tryggt sé að þessa réttar verði gætt, einnig þegar aðilaskipti verða að hlutum í félagi sem á jörð sem háð er forkaupsrétti. Þykir eðlilegt að afmarka reglurnar með þeim hætti í ljósi þess að nú er mun algengara en áður að ópersónulegir aðilar eigi jarðir og þá einnig jarðir sem geta verið í ábúð samkvæmt ábúðarlögum.

Varða þessar breytingar einkum meðferð og form upplýsinga sem aflað er til framkvæmdar samþykkisreglu í 10. gr. a í lögunum og miðlun þeirra upplýsinga milli stjórnvalda. Eru þessi ákvæði frumvarpsins samin í samráði við embætti Skattsins og stýrihóp forsætisráðherra um fasteignamál sem hefur komið að undirbúningi og framkvæmd þessara nýju ákvæða í jarðalögum. Frumvarpið er liður í heildstæðri endurskoðun löggjafar um jarðir og aðrar fasteignir í íslenskum rétti sem að mestu er unnin á vettvangi sérstaks stýrihóps um heildstæða löggjöf varðandi jarðir og aðrar fasteignir þar sem fulltrúar míns ráðuneytis eiga sæti með fjölmörgum öðrum aðilum.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir umfjöllun hans um málið. Eftir að hafa skoðað málið og umsagnir um það í samráðsgátt Stjórnarráðsins sýnist mér að ráðuneytið hafi gengið nokkuð langt í að bregðast við þeim ágætu athugasemdum sem bárust,

rétt yfirvöld yfir skipulaginu og í góðu samstarfi við sveitarfélögin. Ég held að þetta geti orðið til gagns fyrir alla aðila, það er ekki meiningin að leggja fjárhagslegar byrðar á sveitarfélögin. Það veltur örugglega töluvert á því hvernig þessar leiðbeiningar koma til með að líta út með hvaða hætti þetta leggst á sveitarfélög. Ef flokkunin er unnin af ríkinu og gerð heildstætt yfir landið ætti það ekki að vera mjög íþyngjandi vinna að taka tillit til þeirra leiðbeininga við skipulagsgerðina. Við verðum engu að síður að gæta þess að skipulagsvaldið heima í héraði

Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra í síðara andsvari hvort hann ætli að beita sér fyrir því, hvort það komi til greina í hans huga, að lögin verði skýrari í þeim efnum þannig að þau tryggi aukið fjármagn ef niðurstaðan ef niðurstaðan verður að setja þessa skyldu á herðar sveitarfélaganna þannig að tryggt sé að öll sveitarfélögin í landinu hafi tök á og tækifæri til að vinna þessa vinnu jafn vel og mikilvægt er að gert verði.

þau atriði í frumvarpinu sem snúa að því hreinlega að afnema skipulagsákvarðanir sem þóttu íþyngjandi fyrir sveitarfélögin vegna jarðalaganna.

með það fyrir augum að ábati sveitarfélaga, ég tala nú ekki um landbúnaðarins í landinu, og síðan ríkisvaldsins, eðlilega, verði sem mestur og þá umfram það kerfi og það verklag sem við höfum um þessi mál í dag. Það er megintilgangurinn með þessu.

Virðulegi forseti. Hér er til umræðu frumvarp til laga um breytingar á jarðalögum, frumvarp sem ég tel að mörgu leyti gott, ekki síst eftir þær breytingar

Í máli hæstv. ráðherra kom síðan fram að þessar leiðbeiningar ættu að liggja fyrir fyrir árslok. Þá er spurningin: Hvaða árslok? Ég álít raunar að það séu árslok 2020. Getur ráðherra eitthvað upplýst mig um stöðuna?

enda er flestum ljóst að skógur er ekki ræktað land í sama skilningi og tún og sáðlönd, segir í greinargerð. Í þessu felst að sjálfsögðu engin afstaða gegn skógrækt sem fer raunar oft fram á landbúnaðarsvæðum með góðum árangri,

Það verður örugglega ekki fyrir árslok 2020, ég sé að við erum búin að missa af þeim vagni. Við erum bara að reyna að vinna þetta eins hratt og við getum. Við þurfum að eiga samstarf við þó nokkuð marga aðila tengda þessu máli og vilji minn stendur til þess að þessi reglusetning komi hreinlega í framhaldi af lagasetningu eða lagabreytingum. Við sjáum hvernig þinginu gengur að vinna með málið.

sjónarmiðum, m.a. frá ágætum Dalvíkingi sem býr austur á landi, og mér finnst full ástæða til að fara yfir þau. Ég hef hvatt skógarbændur til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri við þingið þegar nefndin hefur fengið málið til umfjöllunar.

Ég hef hins vegar verið mikill talsmaður þess að til verði leiðbeiningar um flokkun lands í skipulagi í dreifbýli. Ég held að það sé grundvöllur að svo mörgu. Það er grundvöllur að nýtingu þeirra stjórntækja sem til eru, bæði í skipulagslögum og jarðalögum. Ég vil þá í seinna andsvari beina þeirri spurningu til ráðherra hvort mögulegt væri fyrir nefndina, sem fer yfir þetta frumvarp, að fá að sjá drög að flokkuninni. Ég held að það sé lykilatriði til að átta sig á afleiðingum breytinga á skilgreiningum. Ég vil í framhaldi af því velta því upp hvort það gæti verið tilefni til þess að setja fram fleiri en einn flokk ræktanlegs lands, þ.e. í fyrsta lagi þennan flokk, sem er kannski minnstur hluti landsins, sem við viljum virkilega tryggja að ekki sé tekið óafturkræft til annarra nota en ræktunar

og kallað eftir athugasemdum við þær. Við höfum kynnt þær fyrir ýmsum aðilum sömuleiðis og mér finnst bara sjálfsagður hlutur, ef eftir því er kallað, að veita allar þær upplýsingar um þau drög sem þarna eru í vinnslu. Það gerir ekki neitt annað en að gera málinu gagn og því meginmarkmiði sem reglunum er ætlað að styðja, þ.e. að við gerum það besta úr því ræktarlandi sem við eigum hér, Íslendingar, þessum 600.000 hekturum sem við

Í lögum um stjórn fiskveiða er mælt fyrir um að aflamagn sem svari til 5,3% af leyfilegum heildarafla skuli ekki ráðstafað sem aflamarki heldur komi til tiltekinna þarfa sem greindar eru í lögunum, til að mynda til stuðnings byggðarlögum, til línuívilnunar, til strandveiða og til annarra tímabundinna ráðstafana. Í apríl 2019 skipaði ég starfshóp undir forsæti Þórodds Bjarnasonar, prófessors við Háskólann á Akureyri, til að endurskoða meðferð og ráðstöfun þessara heimilda. Í skipunarbréfi starfshópsins var lögð áhersla á að hugað yrði að því hvort þeim markmiðum sem að er stefnt með þessum aflaheimildum hefði verið náð og eftir atvikum leggja til breytingar. Var þar einnig vísað til stefnumörkunar stjórnvalda í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem segir að vega þurfi og meta fyrirkomulag aflaheimilda, þar með talið strandveiða með það að markmiði að tryggja betur byggðafestu og nýliðun. Frumvarpið er byggt á tillögum starfshópsins sem greindar eru í skýrslu hans til mín frá 18. febrúar á síðasta ári. Með frumvarpinu er leitast við að skapa skýrari lagalegan grundvöll fyrir meðferð og ráðstöfun þeirra aflaheimilda sem ríkið hefur til ráðstöfunar árlega til atvinnu- og byggðaráðstafana og skilgreina betur tilgang og markmið úthlutunarinnar. Um er að ræða 5,3% allra aflaheimilda íslenskra skipa. Markmiðið er að betur verði tryggt að nýting þessara heimilda stuðli að byggðafestu og nýliðun í greininni og jafnframt að verðmæti þeirra verði sem mest. Því er mikilvægt að sett séu skýr og mælanleg markmið, eftirfylgni sé fullnægjandi og árangur verði metinn með reglubundnum hætti. Virðulegi forseti. Ég mun nú víkja að meginefni frumvarpsins. Í fyrsta lagi eru ákvæði um nýtingu 5,3% aflaheimilda til sérstakra aðgerða, sem nú er að finna í ýmsum greinum laga um stjórn fiskveiða, dregin saman í einn kafla í lögunum og skapaður skýrari grundvöllur undir nýtingu þeirra og meðferð en nú er. Jafnframt er tilgangur og markmið einstakra aðgerða, sem nánar eru tilgreind í einstökum greinum, dregin saman í einni markmiðsgrein. Þannig verður á einum stað að finna annars vegar ákvæði ákvæði um markmið þessara aðgerða og hins vegar efnisákvæði um einstakar aðgerðir. Í öðru lagi er kveðið á um föst innbyrðis hlutföll í ráðstöfun umræddra 5,3% aflaheimilda milli einstakra verkefna. Er ætlunin að þau hlutföll byggist á ráðstöfun til einstakra aðgerða fyrir fiskveiðiárið 2019/2020. Jafnframt falli út ákvæði þess efnis að ráðherra skuli eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti leggja fram þingsályktunartillögu um fyrirhugaða meðferð og nýtingu umræddra heimilda til næstu sex ára. Felur tillaga frumvarpsins í sér breytingu frá því sem nú er að því leyti að skiptingin er bundin til lengri tíma, þ.e. til sex ára

en ekki tonn að aflamagn sem til ráðstöfunar er á hverju ári fylgi breytingum á heildarafla einstakra tegunda. Í þriðja lagi verði tryggt að með úthlutun á almennum byggðakvóta sé lögð áhersla á stuðning við dreifðar sjávarbyggðir. Þannig verði föstu hlutfalli almenns byggðakvóta úthlutað til einstakra byggðarlaga árlega og byggi sú úthlutun á meðaltalsúthlutun fyrri ára á byggðakvóta. Jafnframt verði lögfest hlutlæg regla sem feli það í sér að slík úthlutun fari eingöngu til byggðarlaga sem hafi færri en 2.000 íbúa en þó með þeim skilyrðum að úthlutun lækki um 0,1% fyrir hvern íbúa umfram 1.000. þetta í sér nokkra breytingu frá núverandi lagaumgjörð og framkvæmd þar sem ráðherra, að höfðu samráði við Byggðastofnun, hefur verið heimilt að ráðstafa aflamagni á grundvelli tiltekinna efnisskilyrða samkvæmt 10. gr. laganna. Í fjórða lagi verði heimilt að ráðstafa aflaheimildum almenns byggðakvóta byggðarlags, samkvæmt beiðni sveitarstjórnar, að hluta eða í heild, til verkefna varðandi sértækan byggðakvóta og til tilraunaverkefna til byggðaþróunar. Í fimmta lagi er lagt upp með að ónýtt hlutfall línuívilnunar á hverju þriggja mánaða tímabili færist sem viðbót við almennan byggðakvóta. Því verði síðan skipt milli sjávarbyggða í samræmi við hlutdeild þeirra í löndun línuívilnunar miðað við meðaltal undanfarinna ára. Í sjötta lagi er gert ráð fyrir að hugtakanotkun um veiðar í tengslum við ferðaþjónustu verði betur skýrð og að um slíkar veiðar verði fjallað í sérstakri grein. Í sjöunda lagi verði kveðið á um að heimilt verði að semja í tilraunaskyni um nýtingu almenns byggðakvóta eða aflaheimilda vegna ónýttrar línuívilnunar til verkefna um aukna fjölbreytni atvinnulífs innan vinnusóknarsvæða. Þessi heimild verði hins vegar takmörkuð bæði hvað varðar aflamagn og fjölda verkefna. Þá er heimildarákvæði til ráðherra um að útfæra í reglugerð að Byggðastofnun eða öðrum opinberum aðila geti verið falin umsýsla með slíkum verkefnum á grundvelli samninga og mats á árangri. Í áttunda lagi er lagt til að ráðherra hafi á hverju fiskveiðiári til ráðstöfunar sem svarar til 10,52% af því aflamagni í óslægðum botnfiski sem tekið hefur verið til hliðar

Í ákvæði til bráðabirgða er í þess stað lagt til að handhöfum skel- og rækjubóta verði úthlutað aflahlutdeild sem nemi samtals 1.482 þorskígildistonnum. Þá er að lokum lagt til í ákvæði til bráðabirgða að kveðið verði á um að umrædd úthlutun og hlutfallsleg skipting aflaheimilda og aðgerðir þeim tengdar verði endurmetnar í ljósi reynslunnar og eftir atvikum breytt að sex árum liðnum ef þörf krefur. Virðulegi forseti. Ég vil að lokum benda hv. þingmönnum á skýrslu starfshópsins sem frumvarpið er að stærstu leyti byggt á. Þar er ásamt tillögum að finna áhugaverða samantekt um þróun þessa 5,3% kerfis

Af því leiðir að það eru umtalsverð verðmæti fólgin í þessu kerfi og eðlilegt að slíkur stuðningur hafi skýr og mælanleg markmið, eftirfylgni sé fullnægjandi og árangurinn metinn með reglubundnum hætti líkt og frumvarpið gerir ráð fyrir. Jafnframt vil ég segja að það hafa komið fram margvíslegar hugmyndir á undanförnum árum um breytingar á þessu kerfi. Ég hef hins vegar talið, líkt og hópurinn lagði raunar til, að það sé skynsamlegast að endurskoða þetta kerfi með yfirveguðum hætti enda miklir hagsmunir í húfi fyrir sjávarbyggðir um allt land. Ég vil að öðru leyti vísa til þeirra athugasemda sem fylgja frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað um og gerð grein fyrir efni þess. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umr. og hv. atvinnuveganefndar.

gott og miður gott í þessu frumvarpi sem og öðrum. Ég vil leggja áherslu á að frumvarpið byggir á vinnu starfshóps sem fundaði í öllum landsfjórðungum, sennilega með hátt í 400 aðilum, og vann síðan úr athugasemdum sem komu fram á þeim fundum og gerði þá tillögu sem birtist í skýrslunni og frumvarpið er að stærstum hluta unnið eftir.

Ég treysti nefndinni til að ræða það atriði. En ég bendi á að það kann að vera ýmsum vandkvæðum bundið hversu mikið svigrúm á að vera fyrir hvern og einn. Það kann að vera erfitt að takmarka það.

og við því er ekki að búast úr þessum ranni. Við hefðum viljað sjá grundvallarbreytingar en það er ekki um það að ræða. Þessar breytingar í heild sinni skipta ekki höfuðmáli en þær skipta miklu máli fyrir hlutaðeigandi byggðarlög, fyrir ýmis svæði á landinu, og að því leyti til eru þetta jákvæðar breytingar að því er virðist í fljótu bragði. Mig langar aðeins að fjalla um þennan hluta,

gert í tilraunaskyni en er ekki mikilvægt að festa þetta ákvæði til lengri tíma þannig að sveitarstjórnir geti gert sínar áætlanir og unnið að uppbyggingu í ljósi þess?

eru þær góðu breytingar sem Samfylkingin vill leggja fram í þessum efnum? Á sama tíma og hann talar um að þetta sé allt við það sama og ekki við öðru að búast úr þeim ranni þá fer hann að tala um þær nýjungar sem í þessu máli felast, sem eru vissulega þó nokkuð margar. Við erum að gera töluvert miklar breytingar

sagt valdið úr höndum ráðherrans til þingsins sem lögfestir þá skiptingu sem oft hefur verið mjög umdeild og illskiljanleg, svo maður orði það nú bara hreinlega.

svæðum sem eiga í vök að verjast byggðalega séð sem vilja fá tækifæri til að geta nýtt þær heimildir sem þarna hafa komið út með öðrum hætti en gert hefur verið. Það kann vel að vera að reynslan af þessu verði góð og þá er sjálfsagt mál og kemur örugglega til umræðu að festa slíkt verklag til lengri tíma. En á þessari stundu held ég að við eigum að fara okkur hægt vegna þess að við erum að þróa okkur inn í nýja byltingarkennda veröld

Samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum. Vitaskuld kemur ekki til álita að bjóða upp byggðakvóta. Fyrr má nú aldeilis vera að menn hreyfi sig af þvílíkri hægð og hógværð eins og hér um ræðir varðandi þessi mál.

Þess vegna er þetta gert til bráðabirgða. Ég geri mér það alveg ljóst að þarna er um að ræða mjög umdeildan þátt í frumvarpinu og mér finnst sjálfsagt að nefndin fari mjög vandlega yfir það. Vegna þess hvernig forsagan er þá sá ráðuneytið ekki nokkurn möguleika á öðru en að leggja málið fram með þeim hætti sem þarna greinir. Ég tel að ef fallist er á þessa tillögu sem þarna er sett fram sé það gert upp af bæði heiðarleika og hreinskilni.

Ég er sammála því að það þarf að vera mjög skýr afmörkun á því og skýr skilaboð sem við þurfum að senda út um það með hvaða hætti við ætlum að gera þetta. En þá er ég að spá í, af því við erum að tala um fyrirsjáanleika, að við erum að breyta þessu úr tonnum í hlutfall,

fyrirsjáanleikinn í þessum pottum sáralítill sem enginn. Við erum að skapa ákveðinn ramma utan um þennan þátt fiskveiðistjórnarkerfisins sem er gríðarlega mikilvægur, þetta eru um 5,3% allra aflaheimilda í landinu hverju sinni,

er ekki endilega fastur í því að þetta sé heilagt ártal. Þegar við erum að tala um fyrirsjáanleikann og að festa hlutdeildina er kosturinn við það að breytingin á veiðiheimildum

að styrkja byggð og búsetu um allt land, klárlega, og við höfum haldið mjög stíft utan um þær í því ljósi. Við höfum á sama tíma aukið heimildir í strandveiði. Þá skýtur það skökku við að breytingarnar sem við gerðum, um að gera þetta að einum potti yfir allt landið, leiða til þess að á sumum svæðum hefur orðið samdráttur í veiðum

Herra forseti. Ég ætla að blanda mér í þessi sjávarútvegsmál enda eru þau ofarlega í huga mínum og hafa verið lengi.

fyrirsjáanleika og jafnræði og tryggja öryggisþáttinn með því að setja þær í dagakerfi.

koma illa út úr því hafa tekið það til endurskoðunar og vilja halda því áfram

Það þarf að vera ákveðinn sveigjanleiki innan fiskveiðiársins á milli þeirra þátta sem eru í þessum félagslega hluta fiskveiðistjórnarkerfisins,

Stærsta málið er að allir, hvar sem þeir búa á landinu, geti róið 12 daga í hverjum mánuði þessa fjóra mánuði og að strandveiðipottinum séu tryggðar nægar aflaheimildir til að svo verði. Þá þarf að vera sveigjanleiki í kerfinu.

Við munum leggja okkur öll fram við að efla það og styrkja, að spóla ekki til baka heldur styrkja það enn frekar. Við viljum sjá auknar aflaheimildir fara inn í kerfið því að það hefur sýnt að það styrkir þessar byggðir og hefur samlegðaráhrif við annað í sjávarútvegi og aðra atvinnu á þeim stöðum sem þar heyra undir. Það er líka verið að skoða uppstokkun á almenna byggðakvótanum. Ég er alveg sammála því að stokka þurfi upp þennan almenna byggðakvóta. það er spurning um leiðir í þeim efnum, hvernig við getum gert það með sem skilvirkustum hætti þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Það hefur verið raunin í gegnum árin að byggðakvóti er jafnvel að lenda í höndunum á stórútgerðum með einum eða öðrum hætti.

af hálfu ríkisins. Þess vegna sé ég fyrir mér að það þurfi að reyna að einfalda þetta, hafa það gegnsætt, miða við ákveðin veiðarfæri og ákveðna tegund af af stærðarflokkum á bátum og tryggja að það sé eins gegnsætt og hægt er með ívilnun, hvort sem það er ívilnun við löndun eða hvað. Það megi ekki njörva þetta niður

útgerð, menn falla frá og hvað verður þá um þessa samninga? Ganga þeir kaupum og sölum? Ekki viljum við að þessi félagslegi hluti fiskveiðistjórnarkerfisins

og þessi mikla ívilnun í formi stuðnings á ókeypis aflaheimildum lendi í höndum á þeim sem eru með

umsagnir verða í þeim efnum og hvort þetta sé rétta lendingin eða hvort við tökum einhvern snúning á því ásamt öðru sem hér er á ferðinni.

Mér finnst ekkert útilokað að horfa til þess að einhvers lags samningar verði gerðir með tilliti til nýsköpunar og nýrrar hugsunar í þeim efnum.

fyrst og fremst að hann skili sér til þeirra sem eru virkilega að vinna með að styrkja byggðafestu, nýliðun og auka verðmætasköpun í viðkomandi sjávarbyggðum. Ég er bara áhugasöm um að vinna með þetta mál og vonandi getum klárað það og gert breytingar á því eins og ég hef talað um hér. Við sjáum til hvernig það gengur en ég treysti því að að hæstv. ráðherra verði opinn fyrir því að reyna að ná sem bestri sátt og samkomulagi í þessu

við þær breytingar sem þá var verið að gera á stjórn fiskveiða, breytinga á strandveiðikerfinu, að komið höfðu fram áhyggjur margra frá smæstu byggðarlögunum og brothættu byggðunum, einkum á Norður- og Austurlandi, um að þeirri breytingu gæti fylgt tilfærsla á afla, hlutdeild í afla, sem við höfum síðan séð raungerast, ekki síst á síðastliðnu ári. Ég get ekki verið sammála hv. þingmanni um að það hafi verið markmiðið. Í rauninni hafa áhyggjur byggðarlaganna raungerst. Ég vil því spyrja hv. þingmann hvort ekki sé eðlilegt að atvinnuveganefnd líti mjög til sjónarmiða byggðarlaga og sveitarfélaga vítt og breitt um landið við umfjöllun um þetta mál. Þarna eru að verða verulegar breytingar sem er ætlað að hafa, og hafa áhrif á samfélagsþróun og tækifæri byggðanna til að afla tekna og vera í rauninni sjálfbærar.

þetta er ekki kvótakerfi, maður getur ekki tryggt að sami bátur fái sama afla ár eftir ár. Það fer eftir fiskigengd og það fer eftir aflabrögðum viðkomandi og veðurfari. Þessar þrjár breytur stjórna því vegna þess að þetta eru veiðar sem ráðast af því

Við þurfum að horfa til þess. Það sem stendur upp úr og hefur verið rætt á vettvangi þessara samtaka, Landssambands smábátaeigenda, er að meiri hlutinn kallar eftir því að tryggja afla í 48 daga og þá séu menn mjög sáttir,

en vil fylgja því fast eftir að það þurfi að tryggja afla í þessa 48 daga. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni svarið. Það blasir við að við erum algjörlega ósammála í þessu máli. Auðvitað er það þannig að það er ekki hægt að tryggja einstökum sjómanni eða einstökum útgerðarmanni tiltekinn afla, en ég kalla eftir því að nefndin horfi á hvaða áhrif kerfin hafa á byggðirnar þannig að kerfið sem við búum til feli ekki í sér tilfærslur milli byggðarlaga, hvorki á strandveiðum né öðrum aðgerðum

sem sjómenn og sveitarstjórnir og forsvarsmenn byggðarlaga höfðu áhyggjur af að breytingin gæti haft í för með sér, þótt ýmislegt í breytingunni sem gerð var 2018 hafi verið til góðs.

verið sé að njörva það niður. Það þarf að vera sveigjanleiki í þessu kerfi. Þetta er félagslegt kerfi og það þarf að vera sveigjanleiki. Í dag er hægt að færa almenna byggðakvótann á milli ára,

En áður en við breyttum þessu kerfi var ekki mikið jafnræði á milli landshluta. Sumir landshlutar fengu sex daga í mánuði meðan aðrir fengu kannski 20 daga eða fleiri. Var jafnræði þá?

en heyrði mestan part allt saman. Það er margt í þessu máli sem er til mikilla bóta.

veiðifyrirkomulag í gegnum árin sem hefur fært okkur þokkalega sátt um fiskveiðar við Ísland, myndi ég segja, en það má alltaf laga og betrumbæta. Mig langar að spyrja hv. þingmann, í sambandi við þessar áhyggjur sem ég deili með þingmanninum um það að vera að fara aftur í svæðisskiptingu,

verið þverpólitísk. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að varðveita þann árangur sem hv. þingmenn, þvert á flokka og með mismunandi tengsl í mismunandi landshlutum, hafa unnið saman og reynt að ná utan um þetta með sem bestum hætti.

í stöðunni. Það er ekkert sjálfgefið ef við förum að gera þetta allt miklu erfiðara og opnum á, eins og er í þessu frumvarpi, bara alla daga. Þá held ég að fyrst fari að koma svokallaðir

þessi 5,3% af aflahlutdeild til að spila úr. Þess vegna kom ég með þessa spurningu. En ég hef trú á því, af því að okkur hefur gengið vel í nefndinni að vinna

Herra forseti. Já, ég er á því að það eigi frekar að styrkja strandveiðarnar heldur en margt annað í þessum félagslega hluta. Eins og hv. þingmaður nefnir þá erum við komin með sérstakan byggðakvóta sem Byggðastofnun hefur til ráðstöfunar og hefur möguleika á að gera samninga við

Þess vegna er hinn almenni byggðakvóti kannski ekki eins heilagur í mínum huga eftir að sértæki byggðakvótinn kom til.

um báta með beitningavélum og tímarnir breytast í þeim efnum, og einhverjum hluta sem fer í almenna byggðakvótann í dag væri betur fyrir komið í strandveiðum þar sem það

Ég nefndi áðan í ræðu að því miður hefur raunin orðið sú að hluti af þessum almenna byggðakvóta lendir í höndum á útgerðum sem hafa nægt aflamark fyrir, hafa nægan kvóta.

Markmið fiskveiðistjórnar er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu nytjastofna Íslands og tryggja þannig trausta atvinnu og byggð í landinu. Veiðum á helstu nytjastofnum er stjórnað með úthlutun aflamarks til skipa við upphaf hvers fiskveiðiárs á grundvelli aflahlutdeildar sem skip hafa. Slík fiskveiðistjórn hefur reynst góð með tilliti til þess hve auðvelt er að stýra því hvaða magn er veitt hverju sinni og hagkvæmni í greininni hefur aukist. Á þennan hátt hafa sjálfbærar veiðar verði tryggðar, verið hvatning til nýsköpunar þar sem aðilar reyna að fá sem mest verðmæti úr aflahlut sínum og stuðlað að stórbættri umgengni um auðlindina. Veiðum í nokkrum nytjastofnum er enn stjórnað með sóknartakmörkunum. Á undanförnum árum hafa vissar áskoranir komið upp varðandi stýringu veiða á grásleppu og staðbundnum hryggleysingjum og hefur stjórnun þessara tegunda sætt gagnrýni fyrir að vera ómarkviss og leiða til kapphlaups, að veiðarnar séu ekki nógu fyrirsjáanlegar fyrir þá sem þær stunda. Með frumvarpi þessu er ráðgert að laga framangreinda vankanta og mun ég víkja nánar að einstökum þáttum frumvarpsins. Lagt er til að tekin verði upp aflamarksstjórn við veiðar á grásleppu auk þess sem lagðar eru til nokkrar breytingar á lögum sem nauðsynlegar eru til að aðlaga stjórn grásleppuveiða að aflamarksstjórn.

frá og með 2014 til og með 2019 á því leyfi sem skráð er á skip. Í öðru lagi verði sett 2% hámarksaflahlutdeild í grásleppu til að tryggja dreifða aflahlutdeild. Í þriðja lagi að sett verði heimild fyrir ráðherra til að undanskilja grásleppu frá ákvæði um veiðiskyldu með reglugerð leiði markaðsaðstæður til að ekki sé réttlætanlegt að halda til veiða. Í fjórða lagi er lagt til að heimilt verði með reglugerð að ákveða staðbundin veiðisvæði við grásleppuveiðar ef aðstæður leiða til þess að æskilegt verði að svæðisskipta grásleppuveiðum. til í frumvarpinu að sett verði bráðabirgðaákvæði við lög um stjórn fiskveiða sem mælir fyrir um hlutdeildarsetningu sandkola í allri fiskveiðilandhelginni. Í dag eru veiðar á sandkola frjálsar frá Snæfellsnesi norður um að Eystrahorni en lúta aflamarksstjórn utan þess svæðis.

Á undanförnum árum hefur áhugi á veiðum á hryggleysingjum, svo sem sæbjúgum og ígulkerjum, aukist og nú er svo komið að ráðgjöf er veitt fyrir þrjú svæði í ígulkerjum og fyrir átta svæði í sæbjúgum. Þá má nefna að ráðgjöf fyrir beitukóng er einnig veitt fyrir tvö aðskilin svæði. Þar sem gildandi lög gera ekki ráð fyrir staðbundinni aflamarksstýringu er með frumvarpinu lagt til að ráðherra verði veitt heimild til að úthluta aflahlutdeild til veiða á staðbundnum nytjastofnum hryggleysingja þannig að sérstök aflahlutdeild komi fyrir hvert veiðisvæði. Þá er einnig lagt til að við lög um stjórn fiskveiða bætist ákvæði til bráðabirgða þar sem mælt er fyrir um að við upphaf fiskveiðiársins 2021/2022 skuli setja sjálfstæða aflahlutdeild í sæbjúgum á hverju veiðisvæði sem skilgreind eru í reglugerð um veiðar á sæbjúgum.

að ég sé reiðubúinn til samtals um breytingar á frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir til að ná enn meiri sátt um markmið frumvarpsins. Ég nefni sem dæmi í því sambandi reglu um 2% hámarkshlutdeild

Þetta er meiri hluti þeirra sem hafa leyfi og um 76% grásleppusjómanna tóku afstöðu. Aðrir voru hlutlausir eða andsnúnir frumvarpinu.

Ég vona að það takist að ljúka þessu máli fyrir komandi vertíð sem hefst innan tiltölulega skamms tíma. Virðulegi forseti. Ég hef rakið meginefni þessa frumvarps og vil að öðru leyti vísa til þeirrar greinargerðar sem fylgir því en þar er ítarlega fjallað um efni þess.

lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða. Þær varða grásleppu, sandkola og hryggleysingja. Hann gerði það sköruglega og var sannfærður eins og hans er von og vísa.

Hver er nauðsyn þess og hver er sú sýn sem ræður því að kvóta er nú skellt á grásleppuna? Enn fremur: Voru aðrir kostir metnir áður en þessi varð ofan á? Aflaheimildir verða framseljanlegar, eins og ég skil það,

Grásleppuveiðarnar eru sérstakar að mjög verulegu leyti. Þar eru svæðisbundnar, þær eru bundnar ákveðnum átthagaböndum og tengjast menningarlegri hefð. Telur ráðherra ekki líkur á því að heimildirnar þjappist á færri hendur og það sama gerist og í stóra kerfinu?

Þar við bætist að þetta hefur verið lengi til umræðu meðal grásleppusjómanna. Þess vegna svaraði ég því játandi að aðrir kostir hefðu að sjálfsögðu verið metnir og þetta hefði verið mikið rætt.

Þrátt fyrir þennan fjölda voru ekki nema 209 bátar á veiðum á síðustu vertíð og hafði fækkað um rúmlega 100 á tíu árum. Þannig að það er að fækka í greininni og þessir karlar sem stunda þetta kalla á að hafa meiri fyrirsjáanleika í því sem þeir eru að gera.

244 grásleppusjómenn kalla eftir því að takast á við þetta verkefni eins og það kemur fram í frumvarpinu

Þess vegna spyr ég: Voru aðrir kostir metnir vandlega?

Ef hv. þingmaður telur þessa atvinnugrein ekki sjálfbæra eins og hún er í dag,

plús eða mínus. Við erum ekki að nýta þetta með skynsamlegum hætti, stundum yfir, stundum undir. Reynslan af síðustu vertíð ætti að kenna okkur öllum að sú stjórnun sem á þessu hefur verið er alls ekki góð

út. Mér finnst með ólíkindum að menn hangi í þessu gamla kerfi og tali um það eins og það sé alveg stórgott. Hver er nýliðunin í því eins og hún hefur verið? Engin.

Veiðistjórn grásleppu hefur lengi verið utan aflamarksstjórnar en með þessu frumvarpi er ætlunin að koma höndum yfir hana, skerpa á veiðistjórn og þar með kvótasetningu. Veiðistjórn hefur verið með þeim hætti að veiðar á grásleppu eru bannaðar nema með sérstökum veiðileyfum sem gefin eru út af Fiskistofu. Síðan er lagt bann við lagningu

að þær verði yfirvegaðri og ígrundaðri í stað þess kapphlaups sem núverandi stýring veldur. Grásleppuveiði hefur verið stunduð víða um land og er það áberandi að þessar veiðar eru orðnar stór þáttur í útgerð á mörgum stöðum og hafa haldið sér betur í veikari byggðum eins og á Ströndum, í Búðardal og á Brjánslæk. Það skiptir gríðarlegu máli fyrir þessar byggðir að hafa aðgengi að grásleppuveiðum. Þegar frumvarp þetta var í samráðsgátt í haust komu fram nokkur sjónarmið.

Samþjöppun muni leiða til þess að nýliðar sem nú sjái möguleika í að afla grásleppuleyfis og taka þátt í strandveiðum með það í huga að byggja upp lífvænlegan rekstur muni síður geta það ef krafa verður um að kaupa aflaheimildir í grásleppu. Þá segir hann einnig, með leyfi forseta: „Eins og málum er nú fyrir komið þá eru í raun tvö kerfi sem gera nýliðum kleift að koma sér upp útgerð, þ.e. strandveiðar og grásleppuveiðar. Undirritaður telur það skjóta skökku við að nú skuli eiga að taka annað þessara kerfa og kvótasetja og þannig minnka möguleika ungra manna til athafna. Undirritaður hefur verið á grásleppu til áratuga og séð grásleppustofninn sveiflast mikið til milli ára. Ekki verður í fljótu bragði séð hvernig á að vera hægt að nýta kvótasetningu til að stýra veiðum á svo sveiflugjörnum stofni. Í það minnsta telur undirritaður ljóst að kvótasetning grásleppu krefjist mikilla rannsókna og ekki ómögulegt að hún muni leiða til ofveiði í vondum árum.“ Þá ber Þá ber einnig að skoða sjónarmið umsagnaraðila sem nefna byggðasjónarmið. Þar segir að aukin samþjöppun kæmi sér verst fyrir smærri aðila í vinnslu, útgerðir og samfélög.

Já, ég get bara endurtekið að ég var að tala um að það væru líka konur á grásleppuveiðum. Kannski hafa þær ekki verið spurðar. (Gripið fram í.) Í frumvarpinu er nefnt að tryggja þurfi að hlutdeildin verði dreifð og lagt er til að sett verði 2% hámarksaflahlutdeild í grásleppu. Það er spurning hvort það sé of hátt. Hér er verið að gera miklar breytingar sem ekki verða teknar svo glatt til baka. Þess vegna er mikilvægt að fara varlega. Viðurkennt er að veiðum þarf að stýra með einum eða öðrum hætti en hvort þetta er farsælasta leiðin er ekki endilega víst.

Ekki hafa verið færð nægjanleg rök fyrir því að setja aflamark á grásleppu. Smærri byggðir um land allt byggja á blandaðri sjósókn smábátaútgerða og gæti þetta bæði torveldað nýliðun í greininni auk þess sem hætta er á samþjöppun í hrognkelsaveiðum og þá á kostnað minni byggðarlaga. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að hámarkið megi aldrei nema hærra hlutfalli af heildaraflahlutdeild en 2% og mætti vera minna til þess að koma í veg fyrir samþjöppun í greininni og kvótasetning er vandmeðfarin og flókin ef gæta á jafnræðis milli byggðarlaga og útgerða.

þar sem bandarísk yfirvöld hafa boðað bann á innflutningi á sjávarafurðum þar sem sjávarspendýr er meðafli veiða.“ — Þetta er náttúrlega viðkvæmur og mikilvægur þáttur.— „Það er vissulega áhyggjuefni en ekki verður séð að kvótasetning sé upphafið og endirinn á þeim vanda og hefur ekki verið leitað annarra leiða til að vinna á því vandamáli. Til eru aðrar veiðistjórnunaraðferðir sem mætti útfæra með það að markmiði að ná utan um þann vanda og að grásleppuveiðum verði sett umgjörð sem fellur að uppbyggingu sjálfbærra fiskistofna.“

svo að okkur þykir að þarna sé verið að boða miklar breytingar á þeim hluta kerfisins sem er félagslegi hlutinn, og

að margir muni heltast úr lestinni og samþjöppun geti orðið mikil og kannski standi eftir einhverjir 50 bátar

Ég held að það sé hárrétt, þetta eru ekki 244 einstaklingar heldur 244 leyfi og svo getur allur gangur hve margir einstaklingar eru á bak við því að margir eiga fleiri en eitt leyfi. En allt í góðu með það. Það er bara eðlilegt að skoðanir séu skiptar á þessu eins og mörgu öðru.

Ég tel mikilvægt að þær leiðir verði líka skoðaðar í þessari vinnu og við sjáum hvað kemur út úr því. Við vitum að við Grænland er veiðunum stjórnað með öðrum hætti, þar er skipt upp í svæði og magni inn á svæðin. Við höfum stýrt þessum veiðum til margra ára innan ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar með dagakerfi. Þar hafa haldist í hendur markaðsmál, verð á mörkuðum, og greinin hefur verið í góðu samstarfi við sjávarútvegsráðuneytið um útfærsluna, hvenær rétt sé að byrja og hvenær menn hægja á veiðum vegna þess að markaðsverð er ekki hagstætt. Ég held að við þurfum bara að skoða þetta vel. Síðasta sumar var ekki dæmigert fyrir það hvernig veiðarnar hafa verið undanfarin sumur og þær hófust fyrr en venja hefur verið,

að mjög margir í öðrum landshlutum náðu ekki að hefja veiðar eða voru komnir mjög skammt á veg. Auðvitað vill enginn sjá það endurtaka sig. vegna þarf að liggja fyrir tímanlega fyrir næstu vertíð hvernig staðið verður að veiðum og það þarf að gera í góðu samtali og samstarfi við greinina sjálfa, hvort sem menn fara út í það að skipta upp svæðum með því að láta magn inn á hvert svæði og hafa einhvern sveigjanleika þar inni eða ekki. Við þekkjum það að veiðarnar byrja mismunandi snemma eftir landshlutum

Við þurfum líka að horfa til byggðafestu eins og margoft hefur verið rætt í þessum stól nú undanfarið. Það skiptir miklu máli. Ekki bara er þetta hluti af menningu okkar og

eldheitt og umdeilt mál og við verðum bara að vera þingmenn til þess að að vinna með það að það er alltaf erfitt þegar mjög ólík sjónarmið rekast á. Við verðum samt að taka málið til efnislegrar umræðu, ég get verið sammála hæstv. ráðherra með það. Svo sjáum við bara til hvernig okkur gengur að lenda því. En í mínum huga er kvótasetning vond á þann hluta kerfisins sem við höfum flokkað sem félagslega hlutann sem mótvægi við stóra hlutann sem er í aflamarki og kvótasetningu, horfandi upp á alla þá gífurlegu samþjöppun sem hefur orðið þar og líka í krókaaflamarkskerfinu. Það hefur ekki reynst byggðunum vel né byggðafestu.

Þeir sem stunda þessa grein og hafa gert á undanförnum löngum tíma eru í mínum huga mjög sammála um að þetta sé í rauninni sá kostur sem sé

Ég átta mig ekki á hvaðan þær hugmyndir eru komnar að þessi breyting, ef hún gengur eftir, leiði til þess að hér verði bara 50 bátar á grásleppu. Ég er

þekkja þetta umhverfi manna best eftir áratuga starf. Þeir hafa sjálfir haldið því fram, og ég er sammála þeim áherslum sem þeir hafa sett fram

það dregur úr olíunotkun, það fækkar netum í sjó og þar með tjónum á netum og þar af leiðandi verða færri drauganet í sjónum. Ég trúi ekki öðru en að að þeir sem bera umhverfismálin fyrir brjósti í íslenskri pólitík taki undir þessi sjónarmið og leggi sitt lóð á vogarskálarnar til að þetta geti gengið fram.

til að búa til meiri verðmæti fyrir sjálfa sig og samfélagið allt, í formi fjármuna en ekki síður til muna meira öryggis við að sækja sjóinn og í því að umgengnin við auðlindina verður með með öllum hætti ábyrgari ef þetta gengur eftir í stað þeirrar sóunar og illu umgengni sem viðgengst í núverandi kerfi.